utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje kartice da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 94 narodna poslanika.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287?Reč

pitanje Ministarstvu saobraćaja i „Putevima Srbije“, a vezano je za rekonstrukciju puta koji vodi od Svrljiga prema Staroj planini. Inače, to je put državnog karaktera i veoma je bitan za jugoistok Srbije, jer svi znamo da je aerodrom u Nišu „Konstantin Veliki“ veoma frekventan, veliki broj putnika dolazi u Niš iz celog sveta, veliki broj tih putnika želi da ode i da odmara na Staroj planini, koja je veoma lepa. Normalno, pozivam sve kolege i sve ljude da dođu da vide lepote Stare planine. Ali, pre nego što dođu, moraju da prođu kroz Svrljig, a da bi otišli do Stare planine preko Svrljiga, trebamo ovaj put završiti.U toku prošle godine više puta smo govorili o tome, gde smo se dogovorili i Ministarstvo saobraćaja i ministarka Zorana je i rekla da će taj put biti urađen u toku ove godine. Ja pitam da li je put stavljen u Program održavanja puteva preko „Puteva Srbije“, ili će biti urađen kroz neki drugi program? Suština svega jeste da je izgradnja tog dela puta vrlo bitna zato što će tu, osim turizma, imati mogućnost da se razvija i poljoprivreda i sve ono što je bitno za taj deo naše Srbije, odnosno za jugoistok Srbije. **Milija Miletić** Inače, još jedno pitanje bih postavio isto nadležnom ministarstvu, a to je isto put koji je lokalnog karaktera, ali je jedina alternativa magistralnom putu od Niša prema istočnoj Srbiji, prema Knjaževcu, prema Zaječaru, a to je deo puta koji vodi preko sela Grbače, kilometra. Pitam da li će taj deo puta biti završen u toku ove godine, jer smo isto dobili od strane Ministarstva saobraćaja i „Puteva Srbije“ da će biti završeno? Taj deo puta je bitan baš zbog toga što je to jedina alternativa u slučaju da dođe do zakrčenja saobraćaja u delu magistralnog puta koji ide preko Svrljiga. Vrlo je bitno da se to završi zato što je veliki intenzitet saobraćaja u delu magistralnog puta i veliki broj ljudi tu funkcioniše. Kad dođe do nekog zakrčenja, to su velike i dugačke kolone automobila. Zbog toga još jednom pitam da li će to biti završeno? Očekujem po dogovoru od prošle godine da će to biti završeno, i ovaj deo puta prema prema Staroj planini i deo puta preko sela Grbače koji je alternativa magistralnom putu ukoliko dođe do nekih zakrčenja.Još jednom bih pitao i Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Institut za stočarstvo – da li će se prihvatiti moja inicijativa da da se i opštinama koje su nerazvijene u jugoistočnoj Srbiji da mogućnost da koriste sredstva za umatičena grla kada se dobije RB broj na isti način kako se to radi u Vojvodini? Baš zbog toga, ako želimo da razvijamo stočarstvo, da damo istu mogućnost i da na taj način naši poljoprivredni proizvođači sa jugoistoka Srbije mogu da koriste sredstva, da okreću sredstva, da povećavaju broj grla stoke i na taj način da sebi obezbeđuju egzistenciju, razvoj i prosperitet i samog domaćinstva i same opštine, a i samog jugoistoka Srbije.Inače, mogu da podsetim da u okviru delokruga rada matične službe Institut za stočarstvo ne prihvata da kada domaćinstvo, odnosno grlo kad dobije RB broj, a to je početni broj, je početni broj, da taj čovek, to domaćinstvo na to grlo nema pravo da dobije sredstva od Ministarstva poljoprivrede u vrednosti od 7.000 dinara za ovcu ili kozu, ili 25.000 dinara za krupna grla stoke. Na ovaj način, kada bismo to izjednačili makar za nerazvijena područja, za brdsko-planinska područja, za jugoistok Srbije, to je način da pospešimo stočarstvo, da razvijamo stočarstvo i na taj način da damo mogućnost da ljudi koji žele da se bave stočarstvom, a podsećam da su te naše opštine na jugoistoku Srbije veoma stare, opštine su devastirane, brdsko-planinska područja, na ovaj način imaćemo mogućnost, siguran sam, da damo veći prosperitet i razvoj tih opština kroz stočarstvo, jer svi znamo da bez razvoja stočarstva nema razvoja poljoprivrede. Imam dva pitanja, u stvari tri, s tim što je prvo ponovljeno, a bilo je namenjeno Sektoru za vanredne situacije pri Moje pitanje se ticalo protivgradne zaštite i očekivao sam odgovor, nije stigao, možda se negde zaglavio u ovoj šumi birokratije.Dakle, svi znamo kakvoj je pošasti Srbija svake godine, pa i ove izložena od strane grada. Očigledno je da sistem protivgradne zaštite ne funkcioniše dobro. U tom smislu sam postavio vrlo jasno i konkretno pitanje i nije nikakva vojna tajna i utoliko pre očekujem odgovor. Šta je sa tim sistemom? Zašto nije stupio na snagu? Da li se planira da stupi na snagu integrisani sistem protivgradne zaštite

da je i Srbija odustala od projekta autoputa Beograd–Bukurešt. To je izjavio rumunski premijer. Ja bih voleo da čujem, znači, tiče se Ministarstva za saobraćaj, očekujem odgovor od ministra saobraćaja da kaže da li je to tačno i očekujem detaljniju informaciju na tu temu. Potpuno je strašno, ne samo zbog značaja saradnje sa Rumunijom, koja nam je jedan od malobrojnih suseda sa kojima nemamo ili bar nemamo velikih problema, nego govorim i o građanima Banata, južnog Banata, a i inače vrlo važan projekat, vrlo važan pravac, i rumunski premijer, možda on to radi iz svojih nekih interesa, možda su i neki njihovi unutrašnji razlozi, ali svejedno, ako je rumunski premijer javno rekao, očekujem da naša Vlada, po mogućstvu premijer, javno i odgovori – da li Srbija nema interese za taj koridor, gde je zapelo?Pogotovo je to pomalo zastrašujuće s obzirom na činjenicu da Srbija vrlo intenzivno, bar sudeći po javnim istupima, gradi jedan drugi navodno strateški pravac Niš–Priština, dakle, nešto što je detektovano u delu javnosti kao autoput velike Albanije. Ne poričući značaj nijednog putnog pravca, nisam siguran da nam je put prema Prištini i Draču važniji od puta prema prema Bukureštu, odnosno prema Rumuniji. Da ne govorim o ovim pretnjama Hašima Tačija i drugih albanskih predstavnika sa Kosova, možda i budućeg premijera, kako će otprilike

u Briselu ko je insistirao na tom putnom pravcu, ko je procenio da je putni pravac prema Prištini i Draču od strateškog značaja i od strateškijeg značaja od pravca prema Temišvaru, odnosno Bukureštu.Moje poslednje pitanje, dakle, treće pitanje danas, tiče se upravo jučerašnje izjave srpskog poslanika u skupštini Kosova Aleksandra Jablanovića. Gospodin Jablanović je eksplicite rekao, to moje treće pitanje adresovano je na Kancelariju za Kosovo i Metohiju i na adresu predsednika Vlade, znači od predsednika Vlade i od Kancelarije za Kosovo i Metohiju očekujem odgovor na ovo pitanje – da li je tačna njegova tvrdnja, ja bih voleo da je demantuju,

da li je tačno, ponavljam još jednom, da su predstavnici srpske liste dali kvorum i doprineli na taj način izboru Hašima Tačija za predsednika Kosova? Možda su postojali neki važni državni razlozi za to. Ako jesu, zašto ih kriti? Zašto se ne pohvaliti time, ako je u interesu Srbije, da Hašim Tači bude izabran? Ako nisu, ako je to kleveta, očekujem od pre svega gospodina Đurića, jer on je direktno prozvan, ali i od predsednika Vlade da tu gnusnu klevetu demantuju.Dakle, jedno je boriti se po medijima i tabloidima i televizijama protiv velike Albanije, a drugo je davati podršku i glasati za izbor Hašima Tačija, a i sada kaže gospodin Jablanović – na sadašnjoj listi, znači danas podnetoj, juče podnetoj listi, srpskoj listi za izbore u Prištini, odnosno na Kosovu, takođe se nalaze tri poslanika koji su glasali za izbor Hašima Tačija. Hvala. Dobar dan, gospođo predsednice, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici.Pitanje za predsednika Vlade, ali i za vladajuću koaliciju, odnosno sve ministre koji je predstavljaju u Vladi Republike Srbije. Juče je Aleksandar Vučić održao predavanje na Fakultetu za bezbednost. Tokom tog predavanja rekao je nešto što ne može, bar što se tiče naše stranke, ostati bez političke reakcije. Naime, aktuelni predsednik Vlade i izabrani predsednik Republike je izjavio pred studentima Fakulteta za bezbednost da bi da bi Srbija imala mnogo manje problema nego što ih trenutno ima kada bi promenila svoj odnos prema NATO-u, ali da tako nešto on u ovom trenutku on ne želi da uradi zbog toga što 75% stanovništva u Srbiji nema pozitivno mišljenje o tom vojnom savezu. Ja bih se složio sa tim procentima i uopšte sa tom izjavom, s tim što ne mogu da prihvatim ono što proizilazi iz nje kao zaključak, a to je zapravo argumentacija za ovako loš odnos naše države prema sopstvenoj budućnosti i sopstvenim interesima i želeo bih da o tome ozbiljno razgovaramo.Godine na neozbiljan način ovaj parlament je usvojio Deklaraciju o vojnoj neutralnosti. Neozbiljan ne zbog toga što je većina glasala tako kako je glasala i proglasila tu vojnu neutralnost, nego zbog toga što nije vođena nikakva rasprava ovde u Skupštini, a još više zbog toga što se o tome nije razgovaralo u društvu. Danas je Aleksandar Vučić rekao veliku istinu i kada je govorio o činjenici da bi imali mnogo manje problema u razvoju zemlje i u stabilizaciji prilika u društvu i kada je govorio o otporima toj ideji. Ali zamislite kada bi u svakom trenutku parlament ili vlast u Srbiji vodili računa isključivo o reakciji društva. Siguran sam da je bio mnogo veći procenat onih koji bili protiv smanjenja plata i penzija, recimo, onda kada je ta odluka doneta, da je bio mnogo veći procenat onih koji su se protivili izmenama Zakona o radu.Da se ne vraćamo sada u našu političku prošlost, uglavnom su svi veliki potezi koji su dramatično menjali odnose u društvu bili praćeni otporom zbog toga što društvo nije razumelo o čemu se tu zapravo radi. radi. Sećam se Zakona o privatizaciji iz 2001. godine. Ne mislim da je bolje prošao ni Zakon o privatizaciji iz 1997. godine, da se po pravilu kada se govori o privatizaciji javnih sistema nailazi na velike otpore sindikata i zaposlenih, a godinu, dve ili tri posle toga kada nedostaje novca za dalji tehnološki razvoj, za takmičenje sa konkurencijom, mi počinjemo da žalimo za onim što smo u prošlosti propustili da uradimo.Da se ne vraćamo na nacionalna pitanja, na ono što je obeležilo početak 90-ih godina. I dan-danas razglabamo o tome da li nam je neko nudio ulazak u Evropsku ekonomsku zajednicu za mirno rešenje jugoslovenske krize. Da se ne vraćamo na Z-4, da ne pominjemo sada ovde Ahtisarijev plan, dok se borimo za njegove delove i primenu u onome što smo prihvatili u Briselu šest godina pošto smo ovde odbacili Ahtisarijev plan.Dakle, o NATO-u moramo ozbiljno razgovarati. Mene interesuje kada će predsednik Vlade, izabrani predsednik, tu temu staviti pred nas ovde u parlament, kako bi mogli kao odgovorni ljudi da razgovaramo o onome o čemu se do sada u Skupštini nije razgovaralo. Kakva je perspektiva društva koje je tako duboko izolovano i hermetizovano kao što je to naše u ovom trenutku? Svi naši susedi su ili ušli u NATO ili to pokušavaju da urade. Hajde da ne ulazimo previše u analizu krize u Makedoniji i ono što smo tamo pokušali da uradimo, ali ulazak Crne Gore, formiranje nove vladajuće koalicije u Makedoniji i jače prisustvo NATO-a u regionu. Ono što je pred nama, to je rešavanje krize u Bosni i Hercegovini, ne može biti zanemareno, pre svega imajući u vidu činjenicu da dva od tri naroda koji su temelji te države žele u NATO, tu mislim na Bošnjake i na Hrvate, i činjenicu da su to nekada želeli Srbi, makar oni koje je predstavljao Dodik, u međuvremenu je promenio to svoje mišljenje.Dakle, stav Vučića da bi zemlja imala mnogo manje problema kada bi se opredelila za saradnju sa NATO-om i ulazak u NATO obavezuje svaku vlast, pa i njegovu, da otvori ozbiljnu raspravu ovde u parlamentu, kako bi mi na sebe preuzeli odgovornost za sprovođenje one politike koja možda danas ne nailazi na razumevanje u društvu, ali će sasvim sigurno otvoriti drugačiju i kvalitetniju perspektivu i osigurati budućnost makar našoj deci, koja će biti drugačija od onog što smo svi zajedno preživeli.Zamislite na šta bi ličio odnos Grčke i Turske da jedni i drugi nisu u NATO-u. Mi živimo na prostoru na kojem je svaka generacija ratna generacija. I moja i generacija mojih roditelja, njihovih roditelja, samo naša deca rođena posle 2000. imaju tu sreću da sebe mogu opisati kao generaciju koja nije ratna. Mi takvu budućnost moramo osigurati.Članstvo u NATO-u je najčešća garancija u ovom turbulentnom vremenu, za koje se mi možemo opredeliti. O tome treba ozbiljno razgovarati, uz sve probleme koji tako nešto prate. Ja ne znam ni za jednu zemlju u regionu koja je ušla u NATO bez ozbiljnih unutrašnjih nesporazuma. Ne znam ni za jednu koja je ušla tako što su ljudi glasali na referendumu za to. Ali, hajde da kažemo da će makar otvoriti dijalog u društvu

šta je to kvalifikovalo Bratislava Gašića da postane direktor Bezbednosno-informativne agencije? Šta je tačno parafrazirano značila izjava – jadan bata Gašić, evo čeka strpljivo već godinu i po dana na svoje postavljenje? Šta tačno znači strpljivost, u ovom slučaju, godinu i po dana, nakon svih skandala, kada je bivši ministar odbrane smenjen, vređajući novinarku u Srbiji, imajući na stotine afera? Šta tačno znači strpljivo čekao godinu i po dana? strpljivo čekaju i penzioneri na svoje penzije, strpljivo čekaju i prosvetni radnici na svoje plate, strpljivo čekaju i vojnici i policajci da im se vrati dostojanstvo, strpljivo čekaju poljoprivrednici na svoje subvencije, porodice nastradalih u helikopterskoj nesreći čekaju pravdu, a te pravde nema.Istraga za helikoptersku nesreću nije ni započeta, sramno se tužilaštvo ponelo u tom slučaju, a predsednik Vlade Republike Srbije na osnovu nekog ličnog dojma prema Bratislavu Gašiću, očigledno postavlja njega na čelo Bezbednosno-informativne agencije.Ako u obzir, maločas što smo čuli, predavanje na Fakultetu za bezbednost, Aleksandra Vučića, onda sam sasvim siguran, ako je predsednik Vlade svestan koliko sistem bezbednosti u Srbiji ugrožen, postavljanjem Bratislava Gašića na čelo jednog tako osetljivog sistema.Bezbednosno-informativna agencija, nekada državna bezbednost, koja je bila na lošem glasu zbog nekolicine ljudi koji su je vodili tokom 90-ih godina, zbog onih koji su zloupotrebljavali svoje uloge i funkcije unutar te službe, služba je došla na veoma loš glas, ali nakon reforme, nakon 2000. godine Bezbednosno-informativna agencija ima pripadnike koji časno i pošteno rade svoj posao. Taj posao je veoma ozbiljan, odgovoran, zahteva veliku spremnost i stručnost, a to Bratislav Gašić nema.Ne znam po kom zakonu

Kako ni jedan pripadnika ne može da bude, a direktor Agencije može da bude? U čemu je ta paranoja i taj strah da na čelo jedne ovako važne Agencije bude partijski poslušnik koji je u prethodnoj Vladi bio poznat samo po veoma velikim gafovima i aferama? Tragedija sa vojnim helikopterom je jedna od najvećih sramota koja se dogodila tokom njegovog vođenja Ministarstva odbrane, gde je sistem potpuno, potpuno urušen, gde su se čak avioni poklanjali iz Ministarstva odbrane Kruševcu gradu, kako bi Bratislav Gašić imao MiG-29, postavljen kao maketa u svom gradu, gde su bili i obilovali sukobi sa Zaštitnikom građana.Setimo se krivične prijave, majorke Helene zbog diskriminacije, setimo se gradskog novca iz budžeta privatnoj televiziji Bratislava Gašića,

setimo se aparata za prisluškivanje i da ne idem dalje.Šta to kvalifikuje Bratislava Gašića da stane na čelo jedne, ovako važne institucije koja se brine o bezbednosti države i u kojoj meri će bezbednost Republike Srbije i njenih građana biti ugrožena postavljanjem Bratislava Gašića, nedostojnog političara u Republici Srbiji, nedostojnog za vršenje bilo koje funkcije u ovoj zemlji,

Dame i gospodo, poštovani građani Srbije, poštovanje pravila izuzetno važno za funkcionisanje svakog društva, kada pravila krše najvažniji državni funkcioneri, to je znak za veliku zabrinutost i pitanje za sve građane kako se njihova prava poštuju ako najveći državni zvaničnici ne poštuju pravila?Mi ova pitanja, evo i danas postavljamo u skladu sa članom 287. Poslovnika, koji kaže da kada se postavi pitanje republičkom funkcioneru, on mora u roku od 15 dana da odgovori pismeno, ne usmeno poslaniku. Do sada sam, odnosno poslanička grupa DJB je do sada postavila 32 puta pitanje predsedniku Vlade i predsedniku Skupštine na koje do danas nismo dobili ni jedan jedini odgovor. Da građani vide kada postavimo pitanje, ovako usmeno u Skupštini, stručne službe otkucaju, odnosno napišu pismo, pošalju republičkom funkcioneru, na koga se pitanje odnosi, u ovom slučaju predsednici Skupštine ili predsedniku Vlade i oni su dužni da odgovore u roku od 15 dana. To se do sada nijednom nije desilo.Da podsetim, 16. novembra smo postavili pitanje predsednici Skupštine – kada će biti donet godišnji program rada Narodne skupštine, kako to propisuje član 28. stav 1. Poslovnika, 16. novembra. Nikakav odgovor nismo dobili.Poslali smo pitanje kada će biti donet konačan raspored sedenja u Skupštini, gde će poslanici DJB dobiti svoja mesta u prvom redu, koja su dobili od građana na izborima i to se potpuno ignoriše. Ni jedna rasprava se ne zakazuje ovde na predlog opozicije, ni jedan anketni odbor, ni na jednom odboru, ni jednu temu ne možemo da stavimo na dnevni red.Pitanje za predsednicu Skupštine i predsednika Vlade – zašto krše pravila? Da li razumeju kada se krše pravila, da je to znak i građanima da je sve dozvoljeno i da ničija prava nisu poštovana i neće biti poštovana.Takođe, juče smo više puta postavili pitanje predsedniku Vlade, od 19. oktobra, u vezi ovog puta od LJiga do Preljine. Naravno, mi mislimo da je jako važno da se grade putevi, ali način na koji se to radi, gde se uzimaju krediti od koje-kakvih zemalja, onda se njihovim firmama daje izgradnja, dok naši podizvođači dobijaju mrvice, jedan pogrešan način da se gradi infrastruktura.Jer kada uzimate kredit, da gradite put, onda vam je u interesu da većina tog kredita bude potrošena domaće firme, jer time podstičete domaći BDP. Pa, kad Pa, kad se stavi, recimo ugovor da 50% ugovora treba da bude dato domaćim firmama, onda se pronalaze načini kako taj broj da se smanji, a Vlada i ministarstvo nadležno ništa ne rade po tom pitanju.Tako da smo 19. oktobra postavili pitanje da li je istina da azejberdžanska firma „Azvild“ angažovana na izgradnji puta od LJiga do Preljine, uvozi naftu iz Azejberdžana, bez plaćanja carina, akciza i PDV-a. O kolikoj količini nafte je reč? Da li je istina da tu naftu dalje preprodaju našim podizvođačima po putnim tržišnim cenama i zašto je to dozvoljeno?Složićete

da je ta firma zakupila separaciju „Takovo“, da iz nje vadi usitnjeni kameni agregat koji takođe prodaje našim podizvođačima po ceni od 35 evra po metru kubnom, dok je tržišna cena 21 evro po metru kubnom?Znači, imamo strane kompanije koje uzimaju kajmak koji i pored toga dobijaju da koriste naše resurse, da ih preprodaju našim podizvođačima i na taj način izvlače pare.Pošto na ovo pitanje dobijemo odgovor od predsednika Vlade, pored njega, postavljamo ga i ministru

nesposobnih javnih preduzeća u 2015. godini od 39 milijardi i ove godine nekih 8,3 milijarde, a pitanje je da dobijemo tačno za koja javna preduzeća država plaća kredite na ime garancija, o kojim javnim preduzećima se radi? **Saša Radulović** Poslednje pitanje za predsednika Vlade – da li misli da je normalno da partijski službenik, odnosno partijski činovnik bude postavljen na mesto direktora BIA? Da li on misli da je to u skladu sa zakonom? Ja ne znam ni jedan primer, ni u jednoj demokratskoj zemlji da je to slučaj. Partijski činovnici ne mogu biti postavljeni na čelo državnih institucija. Hvala. Prvo pitanje imam za specijalnog tužioca za organizovani kriminal – da li je Tužilaštvo za organizovani kriminal ikada, u sklopu operacije „Balkanski ratnik“ i procesa koji se vodi protiv klana klana Darka Šarića, obavilo informativne razgovore i saslušavalo ili preduzimalo neke istražne radnje protiv Nenada Kovača zvanog Neša Roming, Save Terzića koji je vlasnik „BUS plusa“ i vlasnik, zajedno sa Željkom Mitrovićem, aplikacije „Globatel“, koja se agresivno reklamira kod njih na Pink televiziji? Da li su ikada obavljeni razgovori sa LJubišom Jovanovićem iz AIK banke, Slobom Racićem iz AIK banke, Dušanom Jovanovićem iz „Pireus banke“, Bojanom Kordićem iz „Komercijalne banke“, Đorđem Stojšićem iz „Hipo“ banke, Igorom Laušom iz NLB banke i Srđanom Petrovićem iz „Metals banke“ odnosno kasnije „Razvojne banke Vojvodine“? To su sve visoki direktori i funkcioneri pomenutih banaka. Da li ste ikada obavljali neke istražne radnje prema tim licima? Drugo pitanje koje bih želeo da postavim tiče se ponovo pomenutog tužioca, ali i direktora BIA, ko god bude u tom trenutku na funkciji kada se bude odgovaralo – da li će preduzeti nešto povodom činjenice da se dokazni materijali koje su nadležne službe bezbednosti pribavljale sa ciljem da se procesuiraju učinioci krivičnih dela konačno upotrebe za tu namenu, a ne da stoje u nekim fijokama i da služe za međusobna ucenjivanja

nadležno tužilaštvo u Srbiji, Republičko javno tužilaštvo, a takođe i Jorgovanka Tabaković, kao aktuelni guverner Narodne banke – da li su banke u Srbiji izuzete iz zakona Srbije? Da li su one zaštićene od bilo kakvih krivičnih dela? Jer, zaista, mi imamo jednu paradoksalnu situaciju – banke mogu da otimaju stanove građanima, mogu da otimaju čitave firme, rade sa kreditima šta im je volja, koriste privatne izvršitelje i državne organe kao sopstvene uterivače dugova i to im se toleriše. Upropastili su mnoge ljude, bilo da su im oteli imovinu, bilo da su stotine hiljada ljudi ostavili bez posla. Sa druge strane, bankama se dozvoljava da čine različita krivična dela.Malopre pomenutih sedam lica, njihove razgovore su nadležne službe bezbednosti prisluškivale 2009. godine u operaciji „Balkanski ratnik“ i sva ta lica su učestvovala u pranju narko novca, to se vidi iz tih prisluškivanih razgovora. Nijedno od ovih lica nije procesuirano. Da li zaista nadležni državni organi ili bilo ko u ovoj zemlji može da pomisli da se novac pere sam od sebe, da neki Darko Šarić ili Zoran Ćopić Ćopa dođu, stave novac u veš mašinu i tako peru pare? Ili je potrebno saučesništvo određenih lica, pre svega iz bankarskog sektora i državnih organa, da bi se taj novac oprao i ušao u legalne

Zoran Ćopić i Dušan Jovanović iz Pireusa oko firme „DTM Relations“, to je firma kojoj se upravo sudi, odnosno sudi se Branku Lazareviću, tadašnjem šefu kabineta Ivice Dačića, firma koja je služila za preuzimanje „Mitros Srema“; ista lica razgovaraju i 27. 05. 2009. godine, broj dokumenta 5451 u sudskim spisima, a vezano je za garancije oko firme „Mega tabak“ zbog koje je Ćopić osuđen i hotela „Prezident patria“, i tu pominju opet firmu DTM i eksplicitno kažu da je firma „Certus“ preuzela aparate a klan Šarić je preuzeo samu firmu da bi kupio „Mitros Srem“. Takođe, i sa Bojanom Kordićem, 2. 04. 2009. godine, broj 5303, čovek je direktor u „Komercijalnoj banci“.

5330, razgovor sa LJubišom Jovanovićem, dogovaraju se da mu odblokira firmu u petak, pa da je ponovo blokira za 5-6 miliona u ponedeljak, jer mu treba samo da zatvori neki posao, a novac će leći. Ili, broj 5300 sa Slobom Racićem iz iste banke, AIK banke – morate da završite ovaj milion i po u Vršačkim vinogradima, jer imate najmanje 10 miliona evra vina. A šta kaže Sloba Racić? Čuo se sa Bogdanom Rodićem i kaže – ne možemo više da petljamo, malo smo se preigrali, prodajemo akcije „Merkatora“. Mi smo dužni radnicima IPOK-a i ostalih firmi da se ovo reši. **Maja Gojković** Hvala, Dame i gospodo narodni poslanici, ja postavljam pitanje predsedniku Vlade i novoizabranom predsedniku Republike Aleksandru Vučiću zašto još nije potpisan sporazum i dostavljen na ratifikaciju Narodnoj skupštini sa Vladom Ruske Federacije o statusu ruskih stručnjaka u bazi za hitne intervencije u Nišu, odnosno srpsko-ruskom centru za hitne intervencije, čiji bi status bio formalno isti kao status pripadnika NATO pakta koji su se stacionirali u Beogradu?Izjava da bi ulazak Srbije u NATO rešio sve probleme znači zapravo da bi ulazak Srbije u NATO pakt uništio Srbiju i Srbija tako više ne bi imala nikakvih problema, uništio bi srpski narod i srpski narod uništen ne bi imao nikakvih problema.Ulazak u NATO pakt je nemoguć bez priznanja nezavisnosti Kosova. Nemoguć je bez uništenja Republike Srpske i njenog utapanja u unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Nemoguć je bez specijalnog statusa za rašku oblast, odnosno Sandžak. Nemoguć je bez odvajanja Vojvodine od Srbije i to je valjda u Srbiji svima jasno, a kako Srbija može sačuvati ovo što joj preostalo i eventualnu budućnost i povratiti ono što je privremeno izgubila to je ulazak u savez sa Rusijom.Srbiji

Rusija mora biti spremna da brani Republiku Srpsku, ako zatreba, i mora da brani svoje interese širom Balkana.Amerikanci su dovukli pojačanje u svoju bazu Bondstil na Kosovu čim je režim u Beogradu verbalno zaoštrio svoje stavove oko Kosova i Metohije i ponašanje šiptarske separatističe vlasti u Prištini.

nas su stručnjaci još u vreme dosmanlija izbacili iz strategije nacionalne odbrane NATO kao glavnog potencijalnog protivnika i sad je nama borba protiv terorizma glavna preokupacija, a ne NATO koji preti opstanku Srbije.Mi se ne smemo ugledati na naše susede. Hrvati su uvek bili u taboru poraženih sila, i u Prvom i u Drugom svetskom ratu. Bosanski Muslimani, Hrvati su svi bili u taboru Hitlerovom stoprocentno, to se vidi po dočeku Hitlerove vojske u Zagrebu 1941. godine.U Bosni i Hercegovini je donekle bila drugačija situacija, ali tamo je većina Muslimana bila za Hitlera, ali bio je značajan broj i onih koji su bili protiv Hitlera, koji su se opredeljivali za četnike Draže Mihailovića ili za Titove partizane.Na

dakle, neregularne trupe koje su služile za pripreme vojnih dejstava za uništavanje civilnog stanovništva, itd. Iz njihove sudbine nešto naučimo. Oni nisu primer za ugled.

Poštovana predsednice, kolege i koleginice narodni poslanici, građani Srbije, poslaničko pitanje postavljam Vladi Republike Srbije, a pre svega Ministarstvu pravde i Ministarstvu inostranih poslova.Imajući poslova.Imajući u vidu da smo se u prethodnih nekoliko dana suočili sa svojevrsnim javnim priznanjem Vilijama Vokera, da je radio u kontinuitetu, od 1999. godine do danas na projektu tzv. „velike Albanije“, odnosno na ujedinjenju svih Albanaca, da li i koje mere ima na raspolaganju naša država, a imajući u vidu zastrašujuće posledice izveštaja koji je taj čovek poslao međunarodnim institucijama po našu zemlju i narod, postoje mehanizmi i mere koje naša država može da pokrene za njegovu ličnu odgovornost imajući sve ovo u vidu?Taj čovek koji je zašao duboko u devetu deceniju umesto da se ozbiljno suoči sa sopstvenom savešću i da porazgovara sa sopstvenom savešću zbog posledica koje su nam nanete, dolazi na proslavu Ramuša Haradinja i njegovog pokreta i kaže da nije obavio posao do kraja, već da je njegov cilj i njegov projekat zapravo u kontinuitetu bio da se stvori ta famozna „velika Albanija“.U prilog ovog zahteva da naša država mora da insistira i na ovom vidu odgovornosti i političke i pravne idu i ogromne žrtve.

setimo se da je i dan danas na stotine ljudi nestalo, ne znamo ništa o njihovoj sudbini. Evo, svakog dana kada ulazimo u ovo zdanje suočavamo se sa fotografijama tih ljudi ispred doma Narodne skupštine. Šta je sa tim ljudima bilo? Ko je trgovao njihovim srcima, plućima, jetrama? Ko je činio taj monstruozni zločin? A, sve je krenulo od izveštaja Vilijama Vokera. Svi su priznali, uključujući i Bila Klintona i Solanu i sve ostale koji su u to vreme opravdavali agresiju na našu zemlju, da je upravo taj zločin učinjen u Račku ključni kamen od kojeg se kreće da se kazni naš narod i naša država.Svedoci, kao što su doktorka Helena Ranta, pa i naši stručnjaci koji su učestvovali u uviđaju u Račku, govore da tu nije bilo ni govora o bilo kakvom zločinu prema civilima, već da su te žrtve u stvari žrtve borbe terorista i naše države.Nažalost, posledice ćemo trpeti i dalje. Ekonomsko razaranje koje su nam učinili, a i osiromašeni uranijum koji je ostao iza „milosrdnog anđela“ na ovim prostorima, tek će davati posledice u narednom periodu.Zato ni ova institucija, zato ni mi koji sedimo ovde, kao ni naša Vlada i sve ostale institucije u ovoj zemlji ne smeju da zatvore oči nad činjenicom da je jedan lažni izveštaj takvog čoveka kakav je Vilijam Voker učinio jednu veliku i zastrašujuću nepravdu i ovom narodu i ovoj državi.Zašto ne smemo da zaboravimo ovo i zašto to moramo stalno da pominjemo? Da nam se ne bi istorija ponavljala, da se ne bi ponovo na isti način na ovom mestu ili na nekom drugom stvarala lažna slika o jednom narodu ili nekoj državi i na osnovi toga se primenjivala zastrašujuća sila, odnosno zakon sile.Neljudi sa naših poternica nikada ne smeju da se skinu. Oni moraju stalno da strepe od toga da će doći pred lice pravde i da će odgovarati za zločine koje su učinili.Žrtve koje smo podneli u minulom veku, a setimo se koliko je miliona nas stradalo u ime slobode i u ime pravde, obavezuju nas da ovo pitanje postavljamo svakodnevno i da ne zatvaramo oči pred njim. Zahvaljujem.

glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivrede Srbije“, Beograd

mi smo i na ove jučerašnje zakona i na ovaj danas podneli amandmane gde smo tražili da se brišu ovi predloženi članovi zato što mislimo da ovaj zakon ovakav uopšte ne treba da postoji. Ovo je štetan zakon, koliko god ste vi pokušali da to prikrijete i da prikažete na nekakav drugi način.Ovi zakoni, i jedan i drugi, jesu zaduživanje. Vi kažete – to je samo garancija. Jeste formalno garancija, ali jednim zakonom dodatno zadužujete državu za 45 miliona evra, drugim za 15 miliona evra.Činjenica je, koliko god ministri to pokušali da prikriju, da se na ove iznose plaća kamata čak i ako mi ove iznose kredita ne povučemo, odnosno ne budemo koristili.Još nešto je činjenica. Ministar Vujović nije hteo da odgovora na te primedbe zato što zna da smo u pravu. Ovi iznosi su određeni i predviđeni striktno namenski i jedan i drugi. Vi ste im već promenili namenu zato što ste ih pretvorili u hartije od vrednosti i sada, naravno, imate problem kako ovoj Razvojnoj banci Nemačke da objasnite tu vašu neku neku transakciju koja je nezakonita i koja nije u skladu sa ovim što nama nudite.Takođe, insistiramo da nam dostavite taj sporazum, i jedan i drugi, da vidimo, juče smo rekli to je moralo da bude sastavni deo obrazloženja predloga ovih zakona, šta je to što Narodna skupština ovde raspravlja i o čemu se to glasa. Mi faktički ne znamo šta je neko u ime, ispade u ime Skupštine, jer je potpisao neko iz Vlade bez saglasnosti Skupštine. Pitanje je šta bi se desilo da recimo Narodna skupština ne izglasa ove predloge.Takođe, pitanje na koje nismo dobili odgovor je ko je potpisao ove ugovore sa ovom Razvojnom bankom Nemačke i kako se desilo, gde je otišlo skoro pola milijarde evra koje su potrošene za posredovanje? Ko je posredovao i gde su te pare? Dakle, puno je pitanja na koja niste dali odgovor.Obrazloženje zbog čega ne prihvatate naše amandmane je neozbiljno zato što zaista ne odgovarate ni na ono što smo napisali u amandmanu, niti na ono što vas pitamo još od načelne rasprave. Dakle, predlažemo da usvojite amandmane i vratite ove zakone, pa nam ih lepo predložite sa tim tekstom ugovora da vidimo šta ste vi to muljali i o čemu bi mi ovde trebali da raspravljamo. Hvala. **Maja Gojković** Samo momenat.Potpredsednik Marinković kaže da ste juče govorili već po ovom amandmanu.(Vjerica Radeta

Mnogo poštovana predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, predlažem da se amandman odbije iz razloga što je retrogradan, destruktivan, antibezbedonosan i neprihvatljiv.Poštovana predsednice, mi smo slušali juče čitav dan kritike na račun ovog zakona od onih upravo koji su pre dvadeset ili deset godina trebali da izvrše tranziciju u „Elektroprivredi Srbije“, a nisu. Nisu zbog toga jer nisu znali ili nisu hteli ili su pare prali. Biće da je jedno, drugo i treće.Poštovani narodni poslanici, vi juče koji ste kritikovali ovaj zakon, podsećam vas na Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu: „U članu 3. je predviđeno izdavanje garancija Republike Srbije

da li ste vi pročitali budžet Republike Srbije, koji ste juče kritikovali, za 2017. godinu? Naravno da niste, jer da jeste ne bi kritikovali, videli bi da ovo piše u tom delu. To je dokaz da je Vlada Republike Srbije odgovorna, jer realizuje zacrtani plan budžeta i, naravno, da vi iz opozicije imate primedbu na to. Da se ima malo poslaničkog morala i odgovornosti, ne bi imali primedbu.Dozvolite primedbu.Dozvolite da vas podsetim, poštovani narodni poslanici, da dovoljna količina energije predstavlja primarni resurs svake države, pa i Republike Srbije, jer bez energetske bezbednosti nema ni nacionalne bezbednosti Srbije.

i bogatstvo, vidim da je nekim poslanicima ovo smešno, jednog rada, uspeh jedne nacije, progres celokupnog ljudskog roda, strogo su definisani energijom dostupnom za korišćenje, završen citat.Zato je odličan potez potez Vlade Republike Srbije što stvara uslove za korišćenje dovoljne količine energije, a time ujedno i jača odbrambenu sposobnost naše zemlje.Videli smo jednog od predlagača ovog zakona, juče je dao primedbu, čovek koji je upravo bio premijer i savezni ministar, a mislim da je toliko trebao biti korektan bar da je pročitao budžet Republike Srbije, onda ne bi izjavljivao ono što je juče ovde i kritikovao vladu vezano za ovaj zakon. Neka, to je njegovo, on se bolje dokazao u veterini, jer je izmislio vakcinu protiv ptičijeg gripa od jogurta i vode i vakcinisao kokoške u selu Pukovac. Normalno koke uginule, a on uzeo pare i zdimio, ali povratio se u Čagrovac kasnije. No, o tom

Da ne širimo priču, prošao mi je rođendan juče, znači, idemo po starom. **Marko Atlagić** Molim vas, radi se o bezbednosti zemlje, o amandmanu o energetici, a onda i nacionalnoj bezbednosti. Upravo jedan poslanik jedne poslaničke grupe rekao je da mi trebamo da mi trebamo da uđemo u NATO. Citiram – Srbija bi imala manje problema ako bi ušla u NATO, ali 75% naroda je protiv. To je tačno rečeno, ali je zaboravio drugi deo rečenice koji je bitan – ali ako bi ušli u NATO imali bi dugoročnu nestabilnost u zemlji, tačka, Srbija će biti vojno neutralna, neće ići ni u jedan vojni savez.Molim predsednika ove poslaničke grupe kada citira, sada ga nema, jer je znao da ću ovo reći,

put se javljam da prijavim povredu Poslovnika u sazivu ove Skupštine. Član 158. stav 5. - svaki podnosilac amandmana ima pravo da obrazloži svoj amandman u trajanju do dva minuta.Poštovana predsedavajuća, vi ste načinili grešku tako što ste ponovili raspravu po tački dnevnog reda koja je juče obavljena i koleginici ste dali reč da ponovo kao predlagač amandmana isti obrazlaže, iako je ona to juče uradila.Smatram da ste trebali dovesti poslanike u ravnopravan položaj, pa dodatno vreme omogućiti i ostalim predlagačima amandmana. Nije problem, ja sam amandman juče obrazložio. Nemam želju da ponovo govorim ono što sam juče već rekao.Ujedno skrećem pažnju i na povredu člana Poslovnika 106. stav 1. Prethodni govornik se zaista nije držao dnevnog reda, pričao je ovde o tome ko je gde zdimio

32 sekunde. U pravu ste, ali da ne bi pravili presedan, sada šta je bilo, bilo je, moja greška. Može da se glasa o tome, nije problem. Ja sam opomenula Marka Atlagića da nije bio u temi.

Da je prava i pravde i poštovanja Ustava ova dva predloga zakona ne bi bili na dnevnom redu. Zašto ne bi bili na dnevnom redu? Zato što je ovaj prvi ugovor potpisan 28. februara 2017. godine, pa onda valjda ulazi u proceduru, pa mi donosimo zakon o davanju garancije, pa onda ovlašćeni predstavnik potpisuje akt o garanciji. Međutim, mi iz ovog zakona vidimo da je ta garancija je već data.Znači, vi ste požurili. Zašto ste požurili? Evo, zbog čeka ste požurili. Ako se pogleda stanje direktnih obaveza Republike Srbije prema energetskom sektoru imamo ukupno, dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti u Srbiji kod Svetske banke, pa onda imamo u okviru Međunarodne asocijacije za razvoj - projekat efikasnosti u Srbiji, pa dodatno finansiranje projekat energetske efikasnosti u Republici Srbiji, pa onda imamo kod kredita stranih vlada dva kineska kredita, pa kod Nemačke razvojne banke, koja se trudi da razvije Nemačku na teritoriji Srbije, imamo sedam kredita sa „KfW“ od rehabilitacije lokalnog sistema grejanja, pa na dalje.Kad su u pitanju indirektne obaveze Republike Srbije, a to je po osnovu ovih garancija, tu imamo skoro 16 projekata od hitne rekonstrukcije energetskog sektora, pa nabavke i ugradnje elektronskih pametnih brojila, pa onda imamo projekat za male hidroelektrane, pa projekat za „Kolubaru“, pa projekat rekonstrukcije EPS-a, pa kod Evropske investicione banke projekat - uređaj za energetski sistem, pa onda rekonstrukcija energetskog sistema, pa projekat unapređenja „Elektromreže“, pa kod opet Nemačke razvojne banke na teritoriji Republike Srbije - rehabilitacija Bajine Bašte, pa termoelektrane na lignit, pa Zvornik, pa odsumporavanje rudarskog kombinata „Kolubara“, on više i ne postoji, samo da znate, pa onda imao dva projekta energetske zajednice za jugoistočnu Evropu, pa kod stranih vlada takođe imamo projekat gde nas Poljaci finansiraju i onda se stvarno postavlja pitanje zašto država preuzima direktne i indirektne obaveze prema energetskom sektoru kada je energetski sektor nešto najuspešniji u Republici Srbiji?

ponekad podsmešljivo, ali iz reči predsednika Vlade da je to biser srpske privrede, da je to jedno savršeno preduzeće koje praktično proizvodi samo profit, da je potpuno popravljen u odnosu na 90-te ili na posle 90-te, i razne druge bajke koje su ružne bajke? To nije tačno.Mi imamo veliki problem sa tim preduzećem, ali ako imamo veliki problem, hajde da se onda radi na rešavanju tih problema, a ne da pričamo da je savršeno, a da se država zadužuje.Pored svega ovoga što sam juče rekao, da ponovim, da ima sigurno bar jedna trećina viška zaposlenih, da su plate najveće u našoj privredi, da samo od jednomesečnog platnog fonda EPS može da finansira ove svoje obaveze zbog čega uzima kredit i da je bajka da imamo najjeftiniju struju u regionu i da sat košta šest centi.Pozivam građane da uzmu sada svoje račune za struju i da izračunaju ukupan iznos koliki je, da to podele sa recimo negde 7,2, otprilike to je negde u dinarima

ili 755, nek je preciznije.Jako je interesantno da vam Vlada šalje svog predstavnika ovde danas i juče da sedi koji se brani ćutanjem. Očekujem da ministar energetike bude ovde kao velike ekspert za tu oblast i da on govori o ovoj temi. **Maja

članu 2. zakona o kome razgovaramo definisan je projekat za koji se ta sredstva uzimaju. To je modernizacija sistema za otpepeljivanje termoelektrane „Nikola Tesla A“.Mi kao predstavnici građana treba da odlučimo da li ćemo pružiti garancije, da ćemo umesto EPS nemačkom zajmodavcu vratiti kredit ukoliko EPS za to ne bude bio u stanju.Da bismo o tome mogli doneti kompententu odluku mi moramo znati kako EPS rukovodi projektima, kako upravlja projektima za koja zajmi sredstva i kako pozajmljeni novac vraća.U načelnoj raspravi ministri su nas uveravali da EPS nije jedno od onih javnih preduzeća zbog čije nelikvidnosti i nesposobnosti vraćanje kredita mi moramo da aktiviramo garancije koje smo u iznosu od skoro 320 miliona evra prošle godine iz budžeta isplatili umesto tih javnih preduzeća i da EPS dobro upravlja svojim projektima.Ja ću podsetiti građane da je oktobra 2012. godine EPS sa istim „KfW“ ugovorio kredit od 65 miliona evra i bespovratnu pomoć od devet miliona evra za projekat ukupne vrednosti 181,6 miliona evra, čija je namena bila da se obezbedi sigurna kontinuirana isporuka uglja.Pet godina kasnije mi imamo pad proizvodnje struje u prvom kvartalu ove godine koji je na nivou kvartala negde oko 14%, pri čemu je u martu mesecu bio frapantnih 22,9% struje manje u odnosu na isti period prethodne godine. Iz uvoza, koliko nam je ministar energetike rekao, kompenzovano je nekih 47 miliona evra, ali svakako da EPS ima veliku izmaklu korist jer da je proizveo ovu struju koju nije proizveo ona bi se kao višak izvezla i imali bismo devizni priliv u spoljno-trgovinskom poslu.Pored

postaje garant po ovom zakonu za zajam koji se uzima po sporazumu o zajmu govori se na više mesta o sporazumu o zajmu, a narodni poslanici nisu u mogućnosti da vide taj sporazum.Ono što smo tražili u raspravi načelnoj od ministra je da se poslanicima dostavi taj sporazum. Ministar Vujović je rekao da ne vidi nikakav problem da dobijemo taj sporazum. Međutim, do dana današnjem mi ga nismo dobili, a nažalost naš amandman, koji doduše ide kasnije, da sporazum bude deo ovog zakona, Vlada nije prihvatila.Mislimo da mi ovde bi bili neodgovorni ako bi dali garanciju i prihvatili ovaj zakon bez mogućnosti da vidimo sporazum. To što se u obrazloženju zakona navode neki delovi sporazuma za nekoga je možda dovoljno, ali ja mislim za većinu da nije i ne vidim nijedan razlog zašto do kraja makar ove rasprave ne dobijemo taj sporazum, da vidimo sve detalje, one koji su navedeni u obrazloženju, kao i one koji nisu navedeni u obrazloženju. Očigledno je iz ove rasprave prethodna dva, tri dana da nije situacija baš tako sjajna i da upravljanje EPS-om ima ozbiljne probleme.Slušali smo o tome kako je početa reorganizacija, verovatno posle nekoliko godina boravka visoko-plaćenih konsultanata došli smo do epohalnog rešenja da u EPS umesto 600 direktora imamo Sada taj podatak očigledno bi trebao sve nas da oduševi i da mi kažemo bravo, ali postavlja se pitanje – posao tih 600 direktora ko danas obavlja, ko su ti ljudi i da li oni imaju znanje za taj posao.Očigledno je, na osnovu rezultata EPS-a u proizvodnji struje,

očigledno je da su rezultati katastrofalno loši. I ako pratimo tu logiku, mislim da je bolje da vratimo onih 600 direktora, ako će se proizvodnja struje vratiti na nivo iz 2016. godine.Ova rasprava mora da se vodi u tom kontekstu. Mora da se vodi u kontekstu šta još nije urađeno, vezano je za poboljšanje zdravlja i ekoloških uslova u Obrenovcu. Imamo kredit odobren od Japanske investicione banke još 2011. godine, potpisan 2013. koji treba da od 200 miliona dolara za odsumporavanje štetnih gasova koji izlaze iz Termoelektrane A. Do danas realizacija tog posla nije krenula, četiri godine pošto je potpisan ugovor.Koje penale plaća Republika Srbija za ne povučena sredstva, a potpisana? I da li je to pokazatelj brige o zdravlju građana Obrenovca? Šta mi radimo kako bismo ispunili uslove iz evropske Direktive o emisiji štetnih gasova iz velikih kotlova? I da li ćemo, pošto očigledno nećemo ispuniti ta pravila koja smo sami prihvatili da ćemo ispuniti do početka sledeće godine, u narednih pet godina morati da ugasimo tri ili četiri bloka na Termoelektrani? I u kakvoj ćemo poziciji onda bezbednosnoj, ekonomskoj, svakoj drugoj biti, ako ti blokovi prestanu sa radom 2022. godine?To su ozbiljne teme, nažalost, ovde danas nema ni ministra energetike i prethodnih dana nismo mogli da dobijemo nijedan odgovor na to pitanje. Slušali smo priče o velikoj reformi, rekonstrukciji, tranziciji koja se radi, ali rezultat te tranzicije je katastrofalan 14% manje u prvom kvartalu, s tim da je u martu mesecu 22,9% proizvedeno struje manje nego pre godinu dana. Mart nije bio najhladniji mesec.

su nesposobni kadrovi koje je SNS doveo pre svega na rukovodeća mesta u sistemu EPS-a, oni se možda danas ne zovu direktori, nego imaju neko drugo moderno ime, ali očigledno svoj posao ne umeju da rade. Posledice toga su katastrofalne. Hvala. Hvala lepo. Moglo je da bude i po osnovu za repliku, ali nije neophodno.Dakle, pozivam svakako da se ne prihvati i ujedno smatram još jednom da je ovo dobra stvar, to delim sa vama. Pozivam da razmislimo još pomalo. Znači, sve ovo što se priča, prokomentarisaću i to, zaista ne drži nikakve specijalne razloge. Ako pričamo o datumima, npr. o zaključku Vlade iz februara meseca i to sada treba da bude osnov da nešto što je korisno, što je po povoljnim uslovima za ovu zemlju, mi realizujemo, ne mogu da kažem ništa drugo nego da ne razumem.Čuli smo već da je predviđeno ovo o čemu mi pričamo još budžetom, a budžet nije bio u februaru mesecu. Dakle, nije ništa neplanirano i nije ništa iznenađenje. Tako da to nije nikakav argument.Druga stvar, što se tiče nekakve kolizije sa zakonom, jel stupanje na snagu regulisano tako što ono dolazi na red onda kada se Skupština izjasni? Jeste. Hoće li Skupština da se izjasni? Hoće. Ima li kakvih posledica pre toga? Nema.Bilo je pitanje – zašto sve ovo, čemu sve ovo služi? To dame i gospodo piše. To lepo piše i precizno je objašnjeno. Vrlo je razumljivo u mišljenju koje smo dobili od Vlade na amandmane koji su podneti. Tamo lepo piše, bez ovih garancija ne ovi uslovi bili ovako dobri. Ne bi ovi povoljni uslovi bili ovako povoljni, kamata od 0,8% godišnje je posledica

evo otvoreni poziv svakome ko tako zaista misli, nek da svetli primer, nek da sam, ne obezbedi, nađe način za ovakva sredstva pod ovim uslovima i nek on bude taj koji će da razvija sebe ili Srbiju, nije važno.Ali, ako niko ne može da konkuriše ovakvim sredstvima pod ovim uslovima, možda je bolje da neumesne komentare za sebe zadrži. Dakle, moram da pozovem da se ne usvoji, iako sam zahvalan na dobroj rekapitulaciji uspešnih projekata koji se realizuju u ovoj zemlji, na dobroj rekapitulaciji svega dobrog i korisnog, što na primer i ova Vlada radi. Iako sam zahvalan i na podsećanju da smo mi kroz ovakve aranžmane imali i bespovratne pomoći. Dakle, ako neko misli da toga nema, može svako da konsultuje sa kolegama pa da razmeni informacije koje imaju, verovatno će zajedno sklopiti jednu dovoljno dobru sliku.Na ono što smatram malicioznim opaskama neću da se obazirem. da mi malo raširimo ovu temu, pa da govorimo o tome šta se u međuvremenu realizovalo, a šta nije, u oblasti zaštite i zdravlja i sredine u Obrenovcu. Kada bih hteo time da se bavim, mogao bih da pričam na dugačko i na široko, jer sam to godinama svojim očima gledao, kako je u vreme dok se DOS-ovska bolumenta starala o ovoj državi, pa između ostalog i Obrenovcu i o elektrani koja se tamo nalazi, doslovce crni sneg je mogao da se vidi svake zime.

se takve stvari ne bi dešavale, pogledajte malo sadržaj sporazuma čemu ovo služi i još jednom, podsetite se uslova. Ne treba ovde politizovati stvari ako je do nečega zaista, ljudima koji se ovom raspravom bave, stalo. Ako ćemo samo da pričamo možemo i to, ali to građani vide pa posle da se ne čudimo što vrednuju tako kako vrednuju na onim nekim izborima. Hvala lepo. Dame i gospodo, drugarice i drugovi, ovaj amandman ne treba prihvatiti, jer jednostavno nema apsolutno nikakvog smisla. Nema smisla ni u samom tekstu ovog higijeničarskog amandmana koji glasi „briše se“, a ni u obrazloženjima koja su data za usvajanje amandmana.Ne postoji nikakva bojazan da će država Srbija platiti ovaj kredit umesto EPS iz sledećih razloga. Možda treba razumeti bojazan prethodnog režima,

imamo sasvim drugačiju situaciju. Umesto njihovih nesposobnih kadrova došli su ljudi koji znaju da rukovode, koji hoće sebe da ulože i potroše za dobrobit ove države i EPS i EPS 2016. godine posle dugog niza godina prvi put pozitivno posluje. Uskoro ćemo imati i zvanično te rezultate, ali ako preduzeće koje danas ima 500 miliona evra na računu neko sme da smatra preduzećem koje je rizično da mu se da garancija za jedan ovako važan projekat kroz kredit, zaista je potpuno besmisleno i onda imamo problem sa samim sobom i svojim poimanjem i sećanjem kako je vladao u nekom prethodnom periodu.Tretirati ovakav investicioni kredit kao trošak je zaista moguće samo od onih koji ne razumeju da investicija nije dug, da je investicija nešto što treba da donese novo i dobro, a to mogu da rade samo oni koji ne shvataju da su oni u stvari pravili trošak budžetu Republike Srbije svojim besmislenim odlukama, pa su ogromne troškove napravili zbog naknade štete koju ova država plaća za nezakonita hapšenja u „Sablji“, sudijama koje su bile razrešene bez ikakvog razloga, oni koji su plaćani banatske šore umesto da su isplaćivali stipendije za mlade umetnike. Da ne nabrajamo, to može potrajati dosta dugo.Predlažem da Skupština u danu za glasanje ove amandmane odbije, usvoji zakon onako kako je predložen i podrži EPS u naporima da ono što je stavila na noge nastavi da nadograđuje i funkcioniše još bolje. Hvala.

ne samo iz razloga što sadrži jednu reč – briše se. Naime, da bi građani Srbije bolje shvatili, brisanje amandmana znači u stvari brisanje predloga zakona u potpunosti, ali to znači i brisanje mogućnosti

nešto zdravije i Obrenovac i Srbija. To znači brisanje svega onoga što radi Vlada Republike Srbije kada je u pitanju saradnja Republikom Nemačkom.Nije ni čudo, predlagači ili mnogi od njih bi izbrisali bog zna šta u Srbiji. Izbrisali bi oni i prošlost, ako je to moguće, i onaj deo prošlosti na koji je Srbija ponosna, ali i onaj deo prošlosti zbog koje bi se mnogi trebali postideti. Izbrisali bi oni i aferu sa famoznim vinogradom i Krčedinu. Izbrisali bi oni i dešavanja u Pokrajinskom sekretarijatu za sport. Izbrisali bi oni i sve ono što se dešavalo u izgradnji Doma za decu sa invaliditetom u Bečeju. Izbrisali bi oni afere koje su se dešavale u EPS u u prošlom periodu, naročito 2012. godine. Izbrisali bi oni, naravno, i 2010. godinu kada je uplaćeno 30 miliona za eksproprijaciju u Vreocima, koja nikada nije sprovedena. Onda smo u zimu 2010. na 20111. godinu uvezli struje za 100 miliona evra. Ponavljam, ovde govorimo o 45 miliona, a uvezli smo struje za 100 miliona evra.Izbrisali bi oni i onaj deo od 2001. do 2004. godine, o kojem smo juče slušali hvalospeve. Ja tada nisam bio politički aktivan, ali veoma dobro se sećam

jasno i glasno da je tim ugovorima nanesena šteta državi Srbiji. Izbrisali bi oni i to da su privatne mašine u periodu od 2004. do 2010. godine radile u Kolubari. Isplaćeno je nekih 130 miliona evra 130 miliona evra za taj posao. Izbrisali bi oni da su mašine tada radile 25 sati dnevno. Izbrisali bi oni da je gorivo točeno kod privatnika, a posle ga ja plaćala EPS.Izbrisali bi EPS.Izbrisali bi oni mnogo štošta, poštovani građani Srbije, međutim, narodni poslanici u Skupštini neće dozvoliti brisanje ovog amandmana, ali nećemo ni dozvoliti brisanje kolektivnog pamćenja ovog naroda za sve ono što je

Hvala.Poštovana predsednice, uvaženi poslanici, reklamiram član 106. – govornik je dužan da govori samo o tački dnevnog reda. Ovde smo čuli salve uvreda prema opoziciji, DS i dosta dosta nebuloza, tako da ste bili dužni da opomenete prethodnog govornika kao što opominjete mene i odmah mi oduzmete reč čim nešto malo skrenem sa teme ili pokažem neku sliku o bahaćenju SNS, kupovini raznih vila dok narod sve teže i teže živi.

slažem se da se amandman ne prihvati, iako sam njegov predlagač. Nije ni poenta da se ovaj član zakona briše tek tako, bez da imamo demokratsku raspravu o bitnim pitanjima. Dakle, projekat je dobar, to nije sporno. Uslovi kredita su dobri. Nisu oni nešto ekstra posebni zato što ovu vlast nemačka država i Nemačka državna banka posebno vole, nego možda zato što je ministar Vujović sposoban finansijski menadžer, pa ima sposobnosti da ispregovara bolje uslove, a ti uslovi su, obzirom da su u pitanju državni poslovi, inače povoljniji nego komercijalni uslovi kod komercijalnih banaka.Dakle, svesni smo mi da brisanjem ovog zakona i ovog člana nema kredita, jer bez garancija kredit neće biti odobren uopšte. Dakle, to ruši ceo sporazum. To nije ni cilj. Poenta je da čak i ako prihvatio da je EPS likvidan i da će biti u stanju da otplaćuje ovaj kredit, što je možda i upitno, a možda i nije, to bi morali videti kroz bilanse EPS koji baš i nisu uvek tako dostupni i detaljno obrazloženi, pitanje je EPS upravljanje projektima, a to je već pitanje menadžmenta, pitanje kvaliteta kadra koji u EPS radi, koji u EPS upravlja. Zato sam i postavio i zato sam zapravo otvorio temu projekta koji je pre pet godina silnim kreditom KfW finansiran da bi obezbedio kontinuitet u proizvodnji uglja, koji pet godina kasnije nemamo. Hvala.

objašnjavanju onoga što smo već čuli nekoliko puta juče i danas, ali jedan od predlagača amandmana je u svom uvodnom izlaganju rekao da nema ni nameru da obrazloži amandman, nego da će ponoviti argumente koje je ponavljao juče. To je jedna priča naučena napamet koju, nažalost, slušamo

i sva sreća je što ovaj Predlog zakona ima samo pet članova, pa imamo pet amandmana u tekstu briše se, da ima više članova verovatno bi imali i više takvih amandmana, ali zbog građana Srbije samo da ponovimo još nekoliko puta. Dakle, u pitanju je zajam

A.Koji su uslovi zajma? Dakle, 45 miliona evra, otplata od 2022. godine do 2028. godine, 0,8 kamatna stopa na godišnjem nivou. Znam da smo to nekoliko puta ponovi, ali nije s goreg još jednom naglasiti. Ovo je neuporedivo povoljnije nego bilo koji zajam koji ste vi za vreme vaše vlasti uzimali. Da ne ponavljamo sada po ko zna koji put kakvi su to zelenaški uslovi bili. Nemojte da izmišljate više i prestanite da ponavljate istu naučenu priču kako ovo nije dobro za Srbiju. Ne, ovo je vrlo dobro i za EPS i za stabilizaciju čitavog elektroenergetskog sektora u Srbiji.Molim vas još jednom, zbog svega onoga što smo istakli, pozivam vas da odbijemo sve ove besmislene amandmane. Zahvaljujem. Pošto nemamo sporazum, onda ne može da pročitamo i da budemo upoznati sa svim detaljima, ali hajde da pogledamo ono što stoji u obrazloženju Vlade. Ako je kolega krenuo da govori o nekim uslovima, mogao je makar da bude dosledan i da ih pročita do kraja. Znači, kamata je 0,8%, ali postoji „front end fi“, kako je rekao ovde ministar. Znači, jednokratna naknada koja se plaća na početku od 0,75%. Pa, postoji i kamata od 0,25%, ako se sredstva ne povuku na vreme. Pošto nemamo sporazum, ne znamo koje je to vreme, koje su to tranše i, s obzirom da imamo očiglednu neefikasnost u realizaciji projekta od strane rukovodstva EPS, da li će se i ta kamata zaračunati.Ovako zaračunati.Ovako kada bi građanin otišao u banku i dali mu ovako definisane uslove kredita, on bi rekao – izvinite, imam zakon, po zakonu vi ste dužni da mi izračunate efektivnu kamatnu stopu. Onda bi građaninu banka izračunala i ovo ne bi bilo 0,8%, nego bi bilo 1,55%, plus ova kaznena zatezna kamata u odnosu na nepovlačenje sredstava. To je prava kamata i to su pravi troškovi. Da imamo sporazum, mogli bi da vidimo i koliko će biti plaćeno za konsultantske usluge. Nešto o tome je govorio i ministar, ali nam nije dao sporazum da vidimo tačno koliko kome plaća ta sredstva. Onda bi, računajući to kao efektivnu kamatnu stopu, ja verujem to naraslo preko 2%. I dalje je to dobro, ali nemojte ovde da govorite stvari do pola, nego recite do kraja i donesite nam sporazum da možemo da vidimo sve, da bi mogli da damo podršku. Sporazum je ministar najavio, rekao je da nema ništa sporno, ali se posle toga izgubio i on, a sporazuma nema.

se od Skupštine traži da se potvrdi garancija države, već i zato što je ukupna investicija 55 miliona evra, od čega 10 miliona evra daje iz sopstvenih sredstava EPS. Dakle, to je jedan uslov zbog čega je kamata 0,8%. Drugi uslov je što iza toga staje država.Treća država.Treća stvar, rekla sam juče, očigledno me neki nisu čuli pa je važno da kažem to i dva i tri puta i više puta i zbog građana Srbije i zbog poštovanih narodnih poslanika, dakle, ne postoji provizija i nemojte da niko na taj način, stvarno ružan, dezavuiše građane. Ne postoji provizija za ovaj posao, postoji 0,75% za organizovanje posla. To nije posrednik, to je administrativni trošak obrade kredita koji daje svaka banka za komercijalne kredite ili Nemačka razvojna banka ili EBRD ili Međunarodna razvojna banka, svejedno.Dakle, potpuno je potpuno je normalno, poznato i svakako se podrazumeva da postoji administrativni trošak i taj trošak uzima banka, odnosno u ovom slučaju KfW. Ne postoje nikakvi drugi skriveni troškovi, a svakako ne postoji nikakav posrednik koji uzima novac odavde.I konačno, kada govorimo oko finansijskog stanja EPS-a, neverovatno mi je da mi pričamo ovde o stvarima koje nemaju nikakve ekonomske i finansijske logike. Znači, vi hoćete da kažete da ako ima neko na računu 100 miliona evra i treba nešto da isfinansira 50 miliona evra, on treba tih 50 miliona evra da u kešu, u gotovini, iz sopstvenih sredstava i da finansira neki projekat. **Maja Kada bi se tako radilo, nikad niko ne bi uzimao nikakav kredit. Dakle, imao Shell Oil koji nikada ne bi uzimao kredit, ne bi postojale banke ako bi sve što radite radili iz gotovine. **Maja Samo da završim. Radi se o tome da sa 50 miliona evra koje bi dali kao učešće vi možete da isfinansirate 10 projekata, a ne jedan i to je dobar finansijski menadžment. predlagač. **Marinika Tepić** Po amandmanu.Odmah ću da se nadovežem na obrazloženje ministarke. To kako ste vi protumačili ovde da neko odlučuje da li će ukoliko raspolaže gotovinom i spremnim novcem uzeti kredit ili ne, to je potpuno privatna stvar i tako gledate kada donosite privatnu, porodičnu, partnersku, kakvu god drugu odluku. Kada donosite tu odluku na teret građana Srbije ne možete tako da se odnosite prema tim obavezama.Juče sam rekla – davanje garancija za kredit koji uzima EPS nije za neku imaginarnu ili od strane imaginarne žene npr. koja se zove Vlada ili država. Znači, to je obaveza za sve građane Srbije, i one koji su glasali za ovu Vladu i Aleksandra Vučića i one koji nisu i one koji su glasali protiv i koji nisu bili ni u zemlji itd. Dakle, Dakle, vi preuzimate obavezu u ime svih građana Srbije na prilično dugačak period, bez obzira da li je kamata 0,01%. Ne možemo govoriti da je to najbolja moguća stvar u ovom trenutku.Mi i dalje nismo dobili odgovor na nekoliko puta juče postavljeno pitanje, a to je, i ovaj primer ne smatram dobrim, možda dodatno obrazloženje zašto neko ko je kreditno sposoban, u ovom slučaju EPS, duži državne garancije da bi uzeo kredit? Vrlo jednostavno pitanje. Mi smo se kroz celu jučerašnju raspravu, kao i malopre, osvrtali na to u kom stanju je neko ostavio državu i zašto su sada ovi krediti nužni i da mi imamo nešto protiv otpepeljavanja, što je zapravo cilj, odnosno unapređenje zaštite životne sredine ovim kreditom. Niko nema ništa protiv otpepeljavanja. Imamo protiv načina na koji se dolazi do sredstava, odnosno garancija za taj kredit koji uzima EPS. Daleko bilo da bilo ko od nas ima išta protiv otpepeljavanja. **Marko Đurišić** Žao mi je što nemate isti aršin, pa ako je ministarka govorila duže od dva minuta mogla je i prethodna koleginica da završi rečenicu.Ministarka je rekla kako nema provizije u ovom poslu. Sada mi možemo da govorimo o terminologiji, ali evo šta piše ovde. „Provizija za organizovanje posla je 0,75% iznosa zajma i plaća se jednokratno.“ Provizija. Ministarka, nemojte da se smejete, tako piše ovde. Provizija. Provizija na neiskorišćeni iznos zajma je 0,25% godišnje. Znači, troškovi kamate i provizije na neiskorišćeni iznos zajma biće plaćeni polugodišnje, 30. juna i 30. decembra. Znači, vi ovde ste koristili termin „provizija“.Ja govorim, da se ne bi mi ovde gađali terminima, znači mi tražimo da vidimo sporazum, da vidimo tačno koliko se šta, kada, kome i za šta plaća. Onda ovde kada diskutujemo, ono što tražim od Vlade, ja sam laik, priznajem, ali znam kao građanin dovoljno da kamata nije samo 0,8%, nego da ima i drugih troškova koje građani, po zakonu, kao građanin kada ode u banku, mora da mu se obračuna i da mu se pokaže kao efektivna kamatna stopa, da bi on znao koliko ukupno plaća više u odnosu na pare koje dobija na ime kredita. To svaki građanin koji ode u banku ima pravo po zakonu da zna.Mislim da mi ovde kada dajemo garanciju, a to je pitanje jednog broja kolega ovde – zašto država Srbija mora da daje garanciju jednoj firmi koja, kako vi kažete, ima 500 miliona na računu, koja ima, ne znam, imovinu vrednu nekoliko milijardi evra? Zašto država Srbija mora da daje garanciju za ovaj kredit, zašto samo preduzeće ne da garanciju? To su pitanja za ovu raspravu i ona su sva ja mislim na mestu i zaslužuju odgovor pre glasanja o davanju garancije. **Mihailo Jokić** Poštovani poslanici, i ja sam želeo nešto da kažem vezano za ovu temu. Slušao sam prethodnog poslanika koji je rekao da je kamatna stopa 1,55%. Sabrao je babe i žabe, pazite, ne možete vi sabrati 0,8 i 0,75% proviziju i kamatu na kredit i reći građanima Srbije da je kamata 1,55%. Mislim, to je sramota i nedobronamernost maksimalna.Vidite, koji je naš problem? Što je za nas koji smo u poziciji sve belo, a za vas koji ste u opoziciji sve crno, a istina – niti je sve belo,

elektroprivreda ima određenih problema, da se mi razumemo, jer ako je proizvodnja smanjena za 14% znači da treba nešto preduzeti, da nije pravac dobar. Ali s druge strane, ne možete vi napadati kredit koji je neopravdan. Svi oni koji mogu da uzmu kredit po povoljnim uslovima, kao što kaže ministarka, uzimaju kredit bez obzira koliki keš imaju. Pa to je moderno poslovanje. Pa novac služi za to da se koristi. O čemu se radi?Prema radi?Prema tome, molim vas, dajte da idemo u pravcu da Srbiji bude bolje, da elektroprivredi bude bolje. Nemojte vi sve napadati, kao što mi ne treba sve da branimo. Hvala. **Nataša Jovanović** Nema puno vremena naša poslanička grupa. Morala sam da se javim zbog izlaganja gospođe ministar.Dakle, sve i da je to trošak kredita, kao što ste vi rekli, a verovatno jeste, mada mi nemamo sporazum ispred sebe, vi ste na to pristali, da li iz ljubavi prema Angeli Merkel ja to ne znam, ali u pitanju je 470.000 evra. Gospođo ministar, postoje druge nemačke banke koje za troškove obrade kredita uzimaju nula evra, kao što u Srbiji svakoga dana svi vi vidite da postoje reklame na televiziji za građane koji hoće komercijalne ili keš kredite da je nula dinara obrada kredita. Vi ste svojevoljno pristali na ovaj odnos sa tom bankom, prema tome, to je predmet naše kritike jer je veliki novac u pitanju. Zašto niste izabrali neku drugu investicionu banku koja takođe za ove projekte daje ogromna sredstva i po mnogo, što kolega ne zna, ovaj prethodni koji je govorio i drugi u sali, pogodnijim uslovima i gde nema nikakvih skrivenih troškova. Ako je vama, gospodo iz SNS, tek onako tričavih 470.000 evra, za 470.000 evra, ne daj bože da je pomoć kao devojčici iz Kragujevca pre neki dan potrebna, možemo dvoje dece koja su teško bolesna da uputimo na lečenje. Pravo na repliku iskoristiću za sve što smo čuli do malopre. Znači ovako, potpuno je besmisleno, bespredmetno pričati ovde na temu uslova, a da pritom uopšte ne pominjemo te neke banke na koje bismo hteli da se ugledamo. Po kakvoj kamati daju usluge? O kojim iznosima je reč? Naravno da to nikoga ovde ne zanima. Zašto ne zanima? To je više nego jasno.Kada se iz određenog pravca u ovoj sali čuje da je provizija pola milijardi evra, a to su rekli brat bratu dva-tri puta juče i danas. Meni je jasno koliko to ima razumevanja za materiju i za sve oko nje, interesovanje generalno.Što se tiče onih koji ne razumeju šta znači državna garancija, kada bi tu bilo malo elementarne logike rekli bi sami, jel nešto jeftinije, zato što je rizik manji. Jeste valjda. Jel rizik manji kada za nešto garantuje država? Jeste valjda. Naravno, i tu zdrave logike očekujem koliko i kod drugih koji se gađaju ovde milijardama, ali na temu onih koji mešaju uporno proviziju i pitanje posredovanja.Ministar je lepo rekla, posrednika nema, to što nešto postoji vodi se kao provizija za bilo kakvu uslugu. To je valjda normalno, ali potpuno je nenormalno da se neko nad tim brine samo zato što ima refleks. Onaj ko se za to brinuo malopre, ja cenim ima refleks. Navikao je da se radi isključivo uz posrednike. Tako su oni radili. Naviklo je da se onda to što taj posrednih dobija vodi kao neka provizija. Tako su oni radili.Pošto smo pominjali crno i belo, i onaj crni sneg, ali to da neki neke stvari vide isključivo u crnim tonalitetima. Možda crnim kao što je crn bio ugovor sa „Fijatom“ beše? Ovim što se danas intenzivno brinu za belinu u svemu, mogli bi možda jednom da donesu ovde i pokažu nam taj ugovor sa „Fijatom“ ako bude bilo ispod 70% zaceljenih površina.Evo, ja ću da povučem sve što sam rekao do sada, a već vam unapred kažem neće ga doneti. Neće, jer bi onda morali da objasne - zašto je tih procenata bar 70% i zašto su procenti, a i provizije za posredovanje i marifetluke u njihovo vreme, pa bili takvi kakvi su bili. Hvala lepo. **Nataša Jovanović** Ako mogu pravo na repliku predsednice.Jednostavno, ja ne mogu da razumem da kolega Orlić, juče i danas ima potrebu da nešto ponavlja kao pokvarena ploča, jer svakome odgovara isto bez razumevanja onoga što poslanici sa konkretnim zamerkama. Ja mislim da me vrlo dobro gospođa Brnabić razumela.Dakle, postoje, da znaju narodni poslanici, takve banke na svetskom tržištu koje ne uzimaju proviziju i koji daju, nećete verovati, još povoljniju kamatu. To je druga priča, „Elektroprivreda Srbije“ je još za vreme ovih žutih dosmanlija, ušlo u projekat nemačkom KfW i to je sada ukupno, mislim milijardu i sto miliona evra, ukupni kredit zaduženja za razne projekte i verovatno da će ih biti i sledeće godine i sve dotle dok Nemci ne budu uspeli u svojoj nameri, a po tome je pisao i njihov uticajni list, pre mesec dana „Dojče vele“, da se dočepaju „Elektroprivrede Srbije“.Naravno, oni to neće otvoreno da kažu, ali mic po mic što bi, naš narod rekao kroz restrukturiranje to pretvaranje javnog preduzeća u akcionarsko društvo i pravo je pitanje možda i za vas gospođo Brnabić, ako smo već došli u situaciju da elektroprivreda sada, akcionarsko društvo, da li će te akcije sutra da završe na berzi ili će Vlada Srbije da odlučuje u jednom trenutku da ih proda poznatom kupcu, a mi tvrdimo da je to upravo država Nemačka.

ministarka Brnabić ne može tačno da odgovori na pitanja koji narodni poslanici iz opozicije postavljaju Vladi Republike Srbije, po pitanju kredita, odnosno garancije za kredit za energetsku efikasnost, odnosno za povećanje energetske efikasnosti.Ono što je veoma čudno, jeste da je ispred Vlada Republike Srbije dobila ovlašćenje ministarka da danas priča o ovoj garanciji, a da pri tom, očigledno ili ministarka nije pročitala ovaj zakon, predlog zakona ili je nama došlo neko potpuno drugo rešenje, koje nije dobila ministarka koja ima ovlašćenje.Dakle, piše - da se provizija za organizovanje posla od 0,75%, da je gotovo, naravno, identično dogovoreno i kamatnoj stopi. Naše pitanje je – kome se plaća ova provizija? Dakle, 0,75% plaćamo onima od kojih pozajmljujemo? Administrativni troškovi su u visini dogovorene kamatne stope.Druga stope.Druga nejasnoća je vezana za konsultantske ugovore. Kome se ovde plaćaju konsultantske usluge? Dakle, ne znamo koliko se od ukupne garancije plaćaju radovi, a koliko konsultantske usluge. To ne piše ovde, zato što kao što su rekli naše kolege iz opozicije ne postoji ugovor koji mi možemo da pogledamo i na osnovu čega danas da demantujemo. Dakle, ne znamo od ukupne vrednosti garancije, koliko se plaćaju radovi, a koliko se plaćaju konsultantske usluge i kome. Gospodine Orliću, vi sigurno nemate pojma o ovome, ali i te kako čekate da odgovorite.Važno odgovorite.Važno je da građanima kažemo – pod kojim uslovima uzimamo kredit, kome plaćamo konsultantske usluge i kome ovu visoku proviziju za ugovaranje posla. Evo, i gospodin Krasić, koji klima glavom se slaže. Situacija je vrlo dramatična, ako na ovaj način pokušavate nešto da sakrijete, a sa druge strane piše – da nekome plaćate konsultantske usluge i proviziju, a ne piše kome. Zbog čega uz Predlog zakona nismo dobili i sa Sporazum? To je jedna stvar.Druga stvar, rekli ste i sami ministarka, da EPS ima na računu 500 miliona evra, ukoliko se ne varam. Zašto ako imamo 500 miliona evra na računu onda pozajmljujemo novac? Ja znam da vi ne razumete, ne razumeju ni građani Srbije. Ne, zato što na ovaj način punite budžet, a onda se sa druge strane zadužujete da bi povećali energetsku efikasnost. Zašto iz svojih sredstava ne možete da EPS finansira,

smešna.Postoji novac koji se očigledno troši na plate i penzije i on puni republički budžet, a sa druge strane taj novac koji vi već imate, pozajmljujete sa druge strane da bi navodno, energetska efikasnost bila veća. Da treba da bude veća to nije sporno, to govorimo i mi, ali način na koji vi pozajmljujete ovaj novac i kome sve plaćate proviziju i konsultantske usluge, a da pri tom narodni poslanici ne znaju ništa o tome, i da nemaju papir u ruci, to je sramota, to je bezobrazluk.Ne to je bezobrazluk.Ne znam zašto vaši savetnici, ili vaše kolege iz Vlade su vas poslali ovde sa pola informacijama, koju vam tako došaptavaju kada vas mi nešto pitamo, pa vi u trenutku govorite kome plaćamo, kome smo dužni, da izađemo u susret itd. Veoma je itd. Veoma je važno, 0,75% plaćamo proviziju, koja je, maltene identična visini kamatne stope, to je sramota, da neko govori da je to ekonomski suludo postavljati jedno takvo pitanje

nelogičnost njemu nije svojstvena, pa onda izbegava da dođe u Narodnu skupštinu i da odgovori na pitanja poslanika. Ova stvar se tiče finansija, a ne energetske efikasnosti, ali hajde, sada nema ni veze, dakle, stvar je u tome što imamo pitanja na koji ministri koji su prisutni nemaju odgovor, a Vlada je mudro poslala ministre koje ne znaju odgovor na ova pitanja, a ministar Vujović, koji bi eventualno znao odgovor na ova pitanja, naravno nije danas u Skupštini Republike Srbije.Toliko Srbije.Toliko novca na računu, toliko se pozajmljujemo i dalje i toliko dajemo garancije na navodno uspešna preduzeća, a s druge strane dug Srbije je sve veći i veći?Postavljamo i poslednje pitanje sa početka, odnosno ponavljam koliko se od ukupne garancije plaćaju radovi, a koliko konsultantske usluge i, u odnosu na tu srazmeru, kome se plaćaju te konsultantske usluge?To, ministre Antiću, niste dostavili narodnim poslanicima, što nije u redu i nije u skladu sa zakonom o tome da narodni poslanici kontrolišu vaš rad, rad ministra Vujovića, rad predsednika Vlade, Aleksandra Vučića. Ako mislite da će opozicija samo da ćuti na zakone koje vi servirate ovde narodnim poslanicima, vašoj vladajućoj većini i da ćete građanima da predstavite kako je to nešto dobro i u njihovu korist, onda se grdno varate da ćemo mi zaista ostati nemi i da ćemo se praviti ludi kao da ovakve stvari ne postoje.Ono što je vaš problem jeste da se često dogodi da stvari koje pokušavate da provučete ispod tepiha ili stola, nekako izađu na videlo zato što precizno čitamo vaše predloge.Na dva pitanja već dva dana pokušavamo da dobijemo odgovor i nikako da taj odgovor dobijemo - kome se plaćaju konsultantske usluge, u kojoj meri i zašto je ovolika provizija, koja je u visini, maltene, kamatne stope? Hvala. Verujte, evo, ja ovo ne mogu da verujem. Ja ovo realno, najiskrenije ne mogu da verujem da mi pričamo ovde…Vi pričate ovde - koga je Vlada poslala od ministara u Vladi? Vi pričate o škakljivom predlogu? Ovde ne postoji ništa što je

razgovaramo oko troškova obrade kredita, koje vi kažete da su na 0,8% kamate? Pa, troškovi obrade kredita su stalno, su stalno, uvek i u svakoj banci, u svakoj zemlji sveta „one of“ trošak. Dakle, jednokratna naknada za troškove obrade kredita. Kakve oni veze imaju sa 0,8%? Šta hoćete da kažete - 0,8 plus 0,75. Dakle, to je jednokratni trošak obrade kredita, kao i u bilo kojoj banci.Konsultantske usluge, ja potpuno mogu da razumem da vi mislite da konsultantske usluge - danas dolazi neko i kaže „ko ih daje“? Pa, biće izabrani, konsultantske usluge na tenderu otvorenom, međunarodnom tenderu, transparentnom, ko će dobiti te konsultantske usluge. Kako vi mislite da Vlada može danas da kaže ko će da dobije konsultantske usluge? Zato što će da bude tender.(Balša Božović:

Koliko god da jesu, taj ukupni kredit je 45 miliona. Dakle, vi danas razgovarate o tome da li ćete da dozvolite garanciju na taj kredit od 0,8% kamate. Dakle, to je sve. **Maja

108. kaže da se u redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine i morate konačno da shvatite da vam ovo nije SNS, gde ministri mogu da viču na svoje podobne partijske kolege.Nećemo dozvoliti mi, pogotovo iz DS, da se bilo ko na ovakav nepristojan način, a da nemam uvažavanje prema gospođi Brnabić, pre svega što imam i dve sestre i suprugu i majku i zašto što je dama, rekao bih nešto gore, ali ne želim to da izgovorim.Na gospođo predsednice Skupštine, vama se obraćam, da se ministar ovako obraća narodnom poslaniku, gospodinu Božoviću? To možete u vašoj Naprednoj stranici da delite gradonačelniku Niša opaske i da se derete na njega, na nas ne možete.Molim vas da stvarno privedete raspravu Domu u kome se nalazimo.

razumela sam u drugom delu da ste se direktno obraćali ministarki Ani Brnabić.Član 108, da, hvala što ste me podsetili da treba da vodim sednicu.Molim vas da uvažavate Anu Brnabić kao ministra i političara, a ne kao ženu, zato što ono što ste vi izjavili je više nego diskriminacija, da vi nju uvažavate samo zato što je što imate majku i sestru ili ćerku, nisam zapamtila, to je vaša privatna stvar. Molim da uvažavate ministre ženskog pola jednako kao i ministre muškog pola.Ovo

o radu Narodne skupštine, odnosno dostojanstvo Narodne skupštine i svih nas narodnih poslanika time što niste reagovali kada nas je ministar Ana Brnabić lepo, uredno u više navrata izvređala ovde.Neću ovde.Neću da pričam o mimici i gestikulaciji, odraz personalnog identiteta, ali da nam kaže da smo mi kao u prvom razredu osnovne škole ovde? Znači, ako se uznemirila, ako je nešto nervira, možete joj preporučiti da izađe, da napravi pauzu, prošeta, popije limunadu i da se vrati i mirne glave nastavi diskusiju sa narodnim poslanicima.I meni se što šta ne sviđa ovde i mislim mislim da je možda na jaslenom nivou nekada rasprava ovde, pa se ne ponašam tako, naročito ne prema ministrima i naročito ne prema ministarki Brnabić.Moja diskusija u prvom redu je bila, verujem, vrlo utemeljena, argumentovana, bez niskih udaraca i očekujem da se prema nama isto tako ponaša i od vas, predsednice Narodne skupštine, da reagujete, bez obzira da li je neko žena ili ne. I ja sam žena pa smatram da su me kolege bezbroj puta do sada uvredile kroz svoje diskusije, pa nisam zloupotrebljavala rodnu ili seksualnu opredeljenost da doskočim ili vodim monologe.Molim vas zaista da objektivno ponašanje uvedete kao pravilo, a ne da nas ministri i to izgovaraju, da smo kao u prvom razredu osnovne škole. To je nedopustivo. Znači, kada vam dođe to da izgovorite, izađete, prošetate i vratite se. Izuzećemo lično obraćanje ministru Ani Brnabić.Ona ne može da izađe da pije limunadu kada ne voli limunadu. Prema tome, to što ste je posavetovali da izađe ili da ne izađe nije korektno.Nije rekla i i upoređivala vas sa ljudima iz osnovne škole, decom, nego je rekla „to zna svako ko je završio“ pa je rekla „osmi razred osnovne“ ili tako nešto.Sednicu vodim onako nešto.Sednicu vodim onako kako znam, u skladu sa Poslovnikom, i onako kako mi dozvole poslanici.(Zoran

zamislite kako bi bilo dobro kada bi poslanici sarađivali sa predsedavajućim i kako bi onda dobro izgledala sednica u očima javnost, ali svakako prihvatam, glasaćemo o povredi Poslovnika.Reč ima

se nalazi u udžbeniku za srednju školu. To je račun zajma. Sve su veličine date i sve se to može izračunati. Ta vaša diskusija, koliko je šta, možete naći u udžbeniku, pročitati i izračunati, a ako ne, mogu vam posle sednice pokazati, a mogu i sad da izgovorim formulu po kojoj se izračunava – izračunate anuitet, pomnožite broj anuiteta, oduzmete od glavnice i dobijete troškove. Postoji gotova formula. Ako vi to stvarno ne znate, to je sramota. A ako se tako ponašate, onda je ponovo sramota.

Hvala lepo.Direktno pominjanje i koristim priliku da odgovorim na upućena mi pitanja. Trudiću se da vama ne stajem dodatno na muku, gospodine predsedavajući.Jedno pitanje je bilo zašto nekom zvučim kao pokvarena ploča, a drugo zašto ne znam ništa. Biće da je to ono što se može smatrati uticajem ne tako bliskog okruženja. Pošto pričam o stručnim stvarima, to bi, verovatno, stručno bilo – uticaj iz daleke zone. Dobra vest za one na koje sam, nadam se ne previše, počeo da ličim. Nisam još prešao granicu preko koje više nema povratka. Dobra vest je – nisam još počeo da tvrdim da je provizija pola milijarde evra za nešto što vredi 45 miliona. Tako da, za sada, da znate, dobar sam.Što se tiče onih drugih – zašto ne znam ništa, dobro je, još nisam došao do tačke da ne znam pošto je kifla. Znate, kod nas u narodu, kad se za nekog objašnjava da je kompletan duduk, kaže se da taj ne zna ni pošto je kifla. E, oni koji uporno ovde, iz sednice u sednicu, tvrde da kifla košta 150 dinara, otprilike nam objašnjavaju šta to naš mudri narod misli kada kaže – duduk.Gde se nalazi sve ono što su pitali? Nalazi se na strani 3. I to opet treba neko da ne bude lenj pa da pročita. Opet, možda stvar nije u lenjosti, možda je stvar u nameri. Neki se ovde izgleda uporno trude da se samopreporuče. Kome? Onom udruženju mladih filatelista koje je, izgleda, osnovano ovog vikenda. Mislim na udruženje dosovskog kandidata Jankovića, koji ima tu svoje poslanike, a biće da mu je predsednik gradskog odbora žutog kartela rešio izaći u susret i pridružiti mu se, pa se sad toplo preporučuje. „Nota bene“, dame i gospodo.Iako možda deluje zanimljivo, pitanje efekta, jer kada iz postojećeg oblika žutog kartela prelazite u neki novi, suština je – pa šta?

Arsiću.Prethodnog govornika niko nije razumeo najbolje u sali. Ono što je veoma simptomatično, što su njegove kolege iz Srpske radikalne stranke rekle da ga nisu ni primili kad je došao da se učlani pre

vratiću vam reč. Iskoristili ste 38 sekundi, preostalo vam je još oko dva minuta.Ministar je još juče najavio da će napustiti sednicu oko 12.00 sati i da će je zameniti ministar Antić. Prema tome, nemojte da govorite neistine. Nemojte da kažete da je neko pobegao. Možete da kažete da je otišao. Inače, niste vi toliko strašni da bi neki ministar bežao od vas.

ne bih se spuštao baš na taj nivo, ali, primetna je nervoza, zato što već drugi dan nismo dobili odgovor na jedno veoma jednostavno pitanje koje je – koliko od ukupne garancije, koliko se plaćaju radovi a koliko konsultantske usluge i u odnosu na tu srazmeru, kome se plaćaju konsultantske usluge? Dakle, jednostavno pitanje na koje mi, kao narodni poslanici, imamo pravo.Zašto sumnjamo da se ovde krije nešto što nije u duhu dobre prakse? Zato što je i sam premijer najavio da će nabavka za energetsku efikasnost ići po nekim bržim procedurama, ako želite, mogu i da ga citiram, kada je u pitanju i „Kolubara“ i kada je u pitanju energetski sistem u Srbiji, da se neće poštovati tender već da ćemo imati neke ubrzane procedure, da ćemo imati skraćeni postupak, šta god to značilo i da ćemo neke stvari moći mnogo brže da pred očima javnosti provučemo. Dakle, iz tog razloga se brinemo da niste možda i vi posegli za nečim sličnim ovaj put.Imamo konsultantske usluge i pitamo – kome i koliko? Jednostavno je. Nema potrebe da se vređaju narodni poslanici zato što pitaju kome i koliko plaćate konsultantske usluge. Neđo, jel sam u pravu? Jesam. Hvala.Zašto je visoka provizija od 0,75%, koja je gotovo identična dogovorenoj kamatnoj stopi, a ovde se hvalimo da EPS ima 500 miliona evra na računu? su ogromne pare.Sad pokušavamo dva dana da uspostavimo samo pitanje logično prvo, zašto se zadužujemo ako možemo to i iz svojih sredstava da radimo? Nije ni prvi, ni poslednji put da neka uspešna firma, preduzeće javno, državno itd, iz svojih sredstava investira. Imali smo, vi ste bili predsednik Skupštine grada, koliko se sećam, pa se sećate tog dobrog primera da smo imali situaciju da je npr. preduzeće „Vodovod“ iz svojih sredstava napravio „Makiš 2“ bez dinara kredita, pozajmice iz budžeta itd. To smo sada mogli da radimo i ovog puta. Dobro, Orlić je mlad, pa ne zna, ali ste vi bili tu, pa znate.Hoću da vam kažem da to može da se dogodi. To je logika koja je bila čak i vama svojstvena kao socijalisti i to ste primenjivali u Beogradu, pa me čudi zašto sad to ne primenjujemo ovde. To je nekako logično. Evo, i Krasić govori da jeste.Ono što je važno, da nemamo ni hitne, ni skraćene, ni olakšane postupke, već da sve radimo po zakonu i onda u skladu sa zakonom da možemo da postavimo jedno logično pitanje – kome i zbog čega plaćamo konsultantske usluge, to koliko košta? To nije napad nikakav ni na vas, ni na bilo koga, nego samo kad nam dva dana ne odgovorite na to pitanje, onda mi sumnjamo dođe do ovoga.Sada, kada ministarka Brnabić ne zna odgovor, onda vređa. Nema potrebe za tim. Hajde da razgovaramo kao ljudi i da odgovaramo na pitanja poslanika, pošto su poslanici tu da kontrolišu vlast i Vladu, a ne Vlada da kontroliše narodne poslanike i da im govori kako da se ponašaju. Mislim da to zaista nema smisla. I vi, gospodine Arsiću, takođe, radite ono što često predsednica Skupštine ne radi, vodite računa o tim stvarima. Ako već Maja Gojković ne vodi računa o dostojanstvu ovog doma, vodite vi. Zahvaljujem. i predsednica Skupštine i ja računa o dostojanstvu Narodne skupštine i molimo narodne poslanike da nam pomognu u tome.Pravo na repliku, ministar Antić. Izvolite. Pre svega, ja bih hteo da se zahvalim koleginici Brnabić koja me je na moju molbu menjala u trenucima kada sam ja imao drugih ministarskih obaveza. I zaista je juče rečeno – danas od deset

ću preko toga, neću komentarisati to potcenjivanje koleginice Brnabić i mene koje sam čuo od strane pojedinih poslanika.Moram da kažem da ovo pitanje na koje se traži odgovor, na to pitanje odgovor je dao kolega Vujović više puta. Da narodni poslanici učestvuju u radu parlamenta, u raspravi koja traje već četvrti dan, to bi sigurno znali.Obzirom da sam čuo ono što je rečeno, onda predlažem kolegi koji je to govorio da, pošto potcenjuje mene i koleginicu Brnabić, a ne dolazi na sednice, ima makar toliko napora da uzme

koliko šta učestvuje u finansiranju od radova do konsultantskih usluga u dinar ili evro. Precizno je kolega Vujović to izneo, tako da pogledajte.Što se tiče provizije 3%, 3%, pošto nisam u Vladi dugo, tražio sam neki kredit koji je bio do 2012. godine i, evo, moram vam reći poslednji koji sam našao je bio provizija 1%. Tako da, ne znam sada kako možete da kažete 0,7, 0,8 veliko, kad je to pre par godina bilo 1% na kredit od 344 miliona dolara. Hvala.